Има кворум. (Звъни.) Откривам заседанието. Колеги, ще представя на Вашето внимание Проект на програма за работа на Народното събрание, 20 – 22 март 2019 г.

Процедурата по избор е съгласно правила, приети с Решение на Народното събрание от 21 февруари 2019 г. 3. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за публичните

2019 г. 5. Изслушване на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията на основание чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание относно следното: със Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, който въвежда изискванията на Директива 2014/61, е предвидено създаване на Единна информационна точка, как ще функционира тази платформа и как ще отговори на целите на Закона – намаляване на разходите и административната тежест при разгръщане на

2019 г. 8. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър. Вносител е Министерският съвет на 1 март 2019 г. – точка трета за четвъртък, 21 март 2019 г.

точка първа за петък, 22 март 2019 г. 11. Проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагането на кандидат за заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, и на кандидат за заместник-председател, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, на Комисията за финансов надзор, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание. Вносител е Комисията по бюджет и финанси – точка втора за петък, 22 март 2019 г.

прочетения Проект за програма за тази седмица.

Отчет за дейността на Фискалния съвет на България за 2018 г. Вносител е председателят на Фискалния съвет. Разпределен е на Комисията по бюджет и финанси. Проект на решение за попълване

Съобщения: Уважаеми народни представители, във връзка с постъпили документи от Европейския парламент, приети по време на месечните му сесии, в сайта на Народното събрание в Раздел „Европейски съюз“ е създаден модул от документи на Европейския парламент. В него са публикувани всички представени документи от Европейския парламент. В изпълнение на Плана за подготовка на въоръжените сили на Република България през 2019 г. в периода от 26 март до 12 април 2019 г. на летище Пловдив ще се проведе летателно учение „Европейски курс за усъвършенстване на тактическата подготовка на военнотранспортна авиация 2019 г. – 2.“ Във връзка с това и на основание чл. 18 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили

участието на: 1. Съюзнически сили и средства (самолети с техните екипажи и осигуряващ състав) от въоръжените сили на Република Литва, Федерална Република Германия, Чешката република и Кралство Испания, както и представители на Европейски център за тактически въздушен транспорт и представители на Европейското командване по въздушен транспорт.

Учението не е свързано с провеждането на военни операции, подготвителни действия за водене на предстоящи или предполагаеми военни операции, както и с извършване на дейности за предотвратяването на военните действия, водени от други

в периода от 26 март до 12 април 2019 г. на летище Пловдив ще се проведе летателно учение „Европейски курс за усъвършенстване на тактическата подготовка на военнотранспортна авиация 2019 г. Във връзка с това и на основание чл. 18 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната на Република България уведомява Народното събрание,

за тактически въздушен транспорт и представители на Европейското командване по въздушен транспорт. 2. На военнослужещи от Военновъздушните сили и бригада Специални сили да пребивават на борда на чуждестранни военни въздухоплавателни въздухоплавателни средства с цел обмяна на опит, координация на изпълнението на задачите и прилагане на процедурите, използвани от военнотранспортната авиация на НАТО и Европейския съюз. Учението не е свързано с провеждането на военни операции, подготвителни действия за водене на предстоящи или предполагаеми военни операции, както и с извършване на дейности за предотвратяването на военните действия, водени от други (на друга държава или организация) въоръжени сили. Уведомлението е постъпило на 14 март 2019 г. и е предоставено на Комисията по отбрана.

за производство и реализация на автомобилен бензин и дизелово автомобилно гориво. В материала е заличена информацията, посочена от участниците на пазара като търговска тайна. С писмо на председателя на Народното събрание материалът е изпратен на Комисията по икономическа политика и туризъм, Комисията по бюджет и финанси, Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата, Комисията по енергетика, Комисията по земеделието и храните и Комисията по европейските въпроси контрол на европейските фондове и е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. Решението е публикувано на интернет страницата на Комисията. В Народното събрание на основание чл. 133, ал. 3 от Закона за публичните финанси са постъпили: Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Министерството на туризма към 31 декември 2018 г. Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Министерството на правосъдието за периода от 1 януари 2018 г. до 31 декември 2018 г. Отчет за програмния бюджет на Министерството на вътрешните работи за 2018 г. Отчет за изпълнението на програмния бюджет за 2018 г. на Държавна агенция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 И последното съобщение за днес – от Националния статистически институт е постъпила информация за: инфлация и индекси на потребителските цени за февруари 2019 г. основни резултати от наблюдението на работната сила през 2018 г. Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. Уважаеми колеги, преди да пристъпим към днешния дневен ред,

НС-02-1 от 14 март 2019 г. на ЦИК е получено решение на Народното събрание от 14 март 2019 г., с което на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България са прекратени правомощията на Славчо Георгиев Велков като народен представител от Тринадесети изборен район – Пазарджишки, издигнат от листата на коалиция БСП за България

Обявява Георги Николов Вергиев със съответното ЕГН за народен представител в 44-то Народно събрания от листата на коалиция БСП за България от Тринадесети изборен район – Пазаджишки.“ Квесторите, моля, поканете народния представител в залата. Колеги, моля да станем, за да може господин Вергиев да се закълне.

„Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се!“

Колеги, моля да заемете местата си. Продължаваме с работата по днешния дневен ред. Имаше заявена декларация от името на група.

Президентът на Републиката подписа Указа за обнародване, в извънреден брой на „Държавен вестник“ Законът беше обнародван, министърът на външните работи и председателят на Народното събрание подписаха ратификационните документи и ратификационната процедура завърши. Много е казано и може да се каже за този знаменателен ден. Позволете ми да Ви припомня, като цитирам първите изречения на говорителите в тази зала за този ден. деветото народно събрание изпълнява отговорна задача да приеме най-значимия акт в своя мандат. С ратифицирането на Североатлантическия договор от 1949 г. е направена решаващата крачка към осъществяване на един от основните външнополитически приоритети на България.“ присъединяването към Организацията на Североатлантическия договор една от стратегическите цели на България е осъществена. Членството в Алианса представлява стабилност в тревожни времена, която води и до повече просперитет.“ „България достигна финала на един дълъг път, който беше извървян, благодарение на последователните усилия на няколко български правителства, състави на народни събрания, български президенти, преобладаващата част от българското общество.“ „Три правителства и два парламента целенасочваха, поддържаха и развиваха едно национално усилие, предназначено да промени международния статут на България, да гарантира нейното бъдеще, да я превърне в част от защитната система на модерния свят.“ „Ратификацията на Североатлантическия договор е голяма победа на българските демократични сили. Тя осъществи една мечта на младото ни гражданско общество.“ „Всеки трябваше да извърви своя път към НАТО и ние го направихме.“ „Това е знаменателен ден за България, в който правим най-голямата крачка за откъсване от миналото и отваряме нова страница в нашата история. Присъединяването на България към НАТО означава преди всичко колективна сигурност, стабилност и просперитет.“ „Ние, българите, доказахме, че можем да постигнем стратегически цели.“ „Признавайки заслугите на всички, работили за днешния ден, призоваваме политическите сили за по-голям конструктивизъм, както създателите на НАТО се обединиха в Трансатлантическия военно-политически съюз като преграда срещу евентуалната опасност от възможна трета световна война.“ Значението на евроатлантическата интеграция расте. Съвременните заплахи, включително по линия на хибридната война, изискват нови подходи в политиката на НАТО. Сътрудничеството между НАТО и Европейския съюз трябва да се задълбочи. ГЕРБ подкрепя политиката на отворени врати на Алианса, вярвайки, че чрез евроатлантическата интеграция се постига дълготрайна стабилност в страните, кандидатки за членство. Най-голямата отговорност е отговорността на Политическа партия ГЕРБ – партията, която за трети път получи доверието на избирателите и която заедно със своите коалиционни партньори носи отговорността за управлението на страната. Въоръжените сили на Република България са част от въоръжените сили на НАТО. Ние сме част от НАТО. България изгражда въоръжените си сили в съответствие с чл. 3 от този договор, а отбранителната си национална стратегия – като разчита на чл. 5 от Договора. Вече 15 години ние доказваме пред нашите партньори от НАТО, че сме достоен, предвидим съюзник и че споделяме демократичните ценности на Алианса. Настоящата динамика на международната сцена поставя предизвикателства пред европейската и световната сигурност.

На този фон е наложително Европейският съюз да остане единен. Необходима е стратегическа автономия, както е определена в Глобалната стратегия. Това изисква надеждна, обща политика за сигурност и отбрана, ефективни и ефикасни действия за развитие на стабилни отбранителни способности на Европейския съюз. Трябва да избягваме дублиране на усилия и структури на двата съюза и да гарантираме по-силна Европа в рамките на НАТО. Укрепването на политическия диалог на всички подходящи равнища и задълбочаването на сътрудничеството са от съществено значение. През пролетта актуализирахме Стратегията си за националната сигурност – 14 март 2018 г. Включихме в нея нови политики, сред които политиките по киберсигурност и управление при кризи. Имаме Национален план за постигане на бюджет за отбрана 2% от брутния вътрешен продукт. Средствата са планирани и се осигуряват в съответствие с възможностите на държавата и следва да допринасят за решаване на неотложните проблеми с личния състав, за закупуване на въоръжение и бойна техника, за бойна подготовка, за операции, за целите на способностите. Гласувахме в Народното събрание трите големи модернизационни проекта на армията. Ние като народни представители на този етап направихме това, което беше необходимо. Министерството на отбраната придвижва процедурите за подписване на договори и реализиране на проектите:

Заделени са значително количество финансови средства и в обществото ни има справедливо очакване за видими резултати. Тези стъпки са в пълен синхрон с решенията на НАТО. Те са елемент на последователна политика, залегнала в Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017 – 2021 г. И тук виждаме ролята на Народното събрание, за да отидем още по-напред – да работим за траен консенсус по основните въпроси на сигурността и отбраната, да осигурим така необходимата стабилност и приемственост при изграждането на отбранителните способности. Всички ние имаме своите политически пристрастия, изразяваме и вярваме в ценностите на своите партии и държим да сме отговорни пред своите избиратели, но когато става дума за национална сигурност, за участието на държавата ни като предвидим и лоялен партньор в процесите за запазване на мира и правовия ред в международните отношения, трябва да работим за траен консенсус в дългосрочна перспектива, истината за решенията, които ние сами сме взели и за които ние самите сме отговорни. С тази декларация от парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ Ви призоваваме да бъдем конструктивни и отговорни по въпросите на националната сигурност, защитата на страната и нейното бъдеще,

която от името на ПГ на ГЕРБ беше отбелязана с нарочна декларация, не защото искаме да запишем името на парламентарната група на ДПС, а за да припомним, първо, някои факти, и, второ, да изведем на преден план някои необходимости на днешния ден. Да, наистина преди 15 години една стратегическа цел на България стана факт. Да припомним обаче, че тази стратегическа цел стана факт, след като всички политически сили обединиха усилията си и поставиха това като основен приоритет за изпълнение пред страната, независимо от това кой управлява. Аз ще се върна малко по-назад и ще Ви припомня в началото на 90-те години, когато нашият почетен председател доктор Ахмед Доган произнесе прословутата фраза, че пътят на България към Европа минава през Босфора, и тогава всички му скочиха, така да се каже, на жаргон, не разбирайки стратегическата му визия за България. И ще припомня какво се случи, когато подадохме реално, така да се като държава за членство в Алианса. Коя беше първата страна, която ни подкрепи за членство в Алианса? (Реплики.) Турция! Точно така, колега! Турция ни подкрепи. (Шум и реплики.) И думите, че пътят на България за Европа минава през Босфора, се сбъднаха. Моля Ви за тишина, колеги! ЙОРДАН ЦОНЕВ: Думите се сбъднаха и фактите от историята не могат да бъдат подменени, но не за това иде реч. Иде реч за друго, че днешното време е същото, както през 90-те години. Страната е изправена пред необходимост да бъдат очертани нови стратегически цели, нова визия, нови приоритети, зад които да застанат всички политически сили – и тези, които са в парламента, и тези, които са извън парламента, защото тази история с НАТО и с Европейския съюз е абсолютно красноречива, че България постига целите си, само когато абсолютно всички застават зад тях, а не когато една, втора или трета партия, а останалите – И затова ние от две години говорим едно и също: България от 10 години няма посока! България от 10 години няма приоритети, зад които да са застанали всички политически сили! България се лута между европейското си настояще и националистическото си бъдеще, включвайки и поддържайки движения, които в Европа наричат „фашистки“… Затова нашият призив към всички политически сили е да седнем на масата и да започнем да говорим отново за приоритетите на България, както го направихме през 90-те години и заради което успяхме да постигнем най-важните неща, които постигна България в прехода – членството в НАТО, и членството в Европейския съюз. А иначе отдясно можете да си подвиквате каквото си искате, може и да викате каквото искате. Историята е пред Вас и тя е вече оценена. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от

нашият почетен и реален председател Веселин Марешки отдавна Ви говори, че родолюбието е това, което ще спаси България. Примерите в историята – по-далечната, не близката история, не срамната история, която е направила България бедна и корумпирана, а малко по-далечната, когато сме се освобождавали от робства, когато сме се борили за това България да я има на картата на Европа, са наистина реалност и е хубаво да се вглеждаме в тях, да гледаме повече тази история, отколкото по близката, от която не сме доволни. Радваме се, че и други парламентарни групи, в случая тази на ДПС, подкрепя нашите предложения за това, че България трябва да се събере, българските политици трябва да работят за приоритетите на България, само че за тези приоритети, които да правят България богата и просперираща държава, българския народ – благоденстващ народ. Това са истинските приоритети, които могат да ни съберат на маса с всяка политическа партия, а не тези приоритети, които сега се хвалим, че сме изпълнили, обаче българите страдат, България е на опашката в Европейския съюз!

скок в развитието на България, бърз усет от всеки един българин по неговия джоб, че има смисъл от тези приоритети, за които сме се събрали, по най-бързия начин да ги реализираме, и независимо коя партия и кое мнозинство ще идва на власт в следващите години, те да се обединят и да ги изпълняват. В това има смисъл приоритети, които българинът усеща по джоба си, държавата стои гордо сред останалите европейски държави на картата на Европа. Това е смисълът въобще от седенето ни тук, в парламента, и от съществуването на всички политически партии. Благодаря.

На основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 88, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание е внесен Проект за решение за попълване на Комисията по труда, социалната и демографската политика.

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Избира Лиляна Павлова Павлова за член на Комисията по труда, социалната и демографската политика.“ Моля, режим на гласуване.

Предлагам на вниманието Ви още едно предложение: На основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 88, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

България и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Избира Лиляна Павлова Павлова за член на Комисията по правни въпроси“ Моля, режим на гласуване по така направеното предложение.

Раздел V, т. 1, изречение второ от Решение на Народното събрание за приемане на Процедурни правила по условията и реда за предлагане на членове на Централната избирателна комисия, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването им в Комисията по правни въпроси, за предлагане и избор на председател, заместник председатели и секретар на Централната избирателна комисия, на 21 февруари 2019 г. и обнародвани в „Държавен вестник“, бр. 16 от 22 февруари 2019 г., за за допуск на следните кандидати за председател, заместник председатели и секретар на Централната избирателна комисия: Стефка Савова Стоева – кандидат за председател на ЦИК, предложена от народния представител

парламентарната група „Обединени патриоти“; Силва Петкова Дюкенджиева – кандидат за заместник-председател на Централната избирателна комисия, предложена Корнелия Нинова и група народни представители; Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова – кандидат за заместник-председател на Централната избирателна комисия, предложена от народния представител Веселин Марешки; Севинч Османова Солакова – кандидат за секретар на Централната избирателна комисия, предложена от народния представител Хамид Хамид

Колеги, ще Ви изчета Процедурните правила за избор на председател, заместник-председатели и секретар на Централната избирателна комисия: „1. Заседанието на Народното събрание се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание. С решение на Народното събрание в заседанието може да присъстват предложените кандидати. 2. Комисията по правни въпроси представя доклад за проведеното изслушване. 3. Кандидатите се представят от вносител на предложението за председател, заместник-председатели и секретар на Централната избирателна комисия в изложение до две минути. 4. Провеждат се разисквания по кандидатурите по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. 5. Народното събрание избира поотделно председателя, заместник-председателите и секретаря на Централната избирателна комисия. 6. Гласуването е явно чрез компютризираната система за гласуване. Ако има няколко кандидати за една длъжност, гласуването се извършва по азбучен ред на собствените имена на кандидатите, освен ако Народното събрание реши друго. друго. 7. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. Ако няколко кандидати за една длъжност са получили повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители, избран е кандидатът, получил най-много гласове „за“. 8. Когато никой от кандидатите не получи необходимите гласове, се провежда повторно гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове „за“. 9. Ако при Ако при повторното гласуване никой от кандидатите не получи необходимите гласове, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор.“ Давам думата на господин Кирилов да представи Доклада на Комисията на изслушването на кандидатите. Заповядайте, господин Кирилов. ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря, госпожо Председател. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители, уважаеми кандидати за председател, заместник председатели и секретар на Централната избирателна комисия! Представям на Вашето внимание: „ДОКЛАД относно изслушване на предложените кандидати за членове на Централната избирателна комисия На свое заседание, проведено на 14 март 2019 г., Комисията по правни въпроси проведе изслушване на предложените кандидати за членове на Централната избирателна комисия, в съответствие с Раздел IV от Решение на Народното събрание за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на членове на Централната избирателна комисия, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването им в Комисията по правни въпроси, за предлагане и избор на председател, заместник председатели и секретар на Централната избирателна комисия, приети на 21 февруари 2019 г., обн., ДВ, бр. 16 22 февруари 2019 г. На заседанието присъства от Асоциация „Прозрачност без граници“ – госпожа Ваня Нушева. Председателят на Комисията по правни въпроси представи процедурата за провеждане на изслушване на кандидатите за членове на Централната избирателна комисия в съответствие с Раздел IV от Процедурните правила. Кирилов отбеляза, че в Народното събрание са постъпили предложения за членове на Централната избирателна комисия от неправителствените организации. Той уточни, че от Управителния съвет на „Българска асоциация по политически науки“ е предложен господин Димитър Димитров. От сдружение „Национално движение за българските граждани“ е предложен господин Тодор Галунов, а от „Европейска асоциация за защита на човешките права – България“ е издигната кандидатурата на госпожа Румяна Дечева. Беше добавено, че до парламентарната група на „БСП за България“ е постъпило предложение от сдружение „Професионално обединение на държавните служители“, което предлага кандидатурата на госпожа Камелия Нейкова. Всички постъпили предложения са предоставени на народните представители и парламентарните групи. Председателят на Комисията по правни въпроси посочи, че в срока, определен в Процедурните правила, са постъпили двадесет предложения за членове на Централната избирателна комисия, направени от народни представители, парламентарни групи, както и партии и коалиции, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент. Той добави, че към предложенията са представени всички изискуеми документи съгласно Раздел I, т. 3 от Процедурните правила, които са публикувани на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание. След проверка на представените документи се установи, че всички кандидати отговарят на условията по чл. 50, ал. 1 от Изборния кодекс за заемане на длъжността „член на Централната избирателна комисия“. съответствие с Раздел III от Процедурните правила е извършена проверка по Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Проверката по чл. 25 от Закона не е установила принадлежност на лицата, кандидати за членове на Централната избирателна комисия, като резултатите са отразени на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание. След извършена служебна проверка съобразно изискванията на чл. 50, ал. 3, т. 1 от Изборния кодекс беше констатирано, че кандидатите за членове не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и не са освобождавани от наказателна отговорност за умишлено престъпление. Резултатите от проверката са публикувани на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание. От Асоциация „Френско-Български Форум“ са постъпили въпроси към кандидатите за членове на Централната избирателна комисия. На основание Раздел IV, т. 3 от Процедурните правила изслушването се проведе по реда на постъпване на кандидатурите. Кандидатът за член на Централната избирателна комисия господин Ивайло Ивков беше представен от господин Димитър Делчев, представляващ коалиция от партии „Реформаторски блок“. Той изтъкна, че господин Ивков има повече от 26 години юридически стаж, в професионалното си развитие е пледирал пред всички съдебни инстанции на Република България и има сериозен опит пред международни арбитражи и органи в областта на спортното право. Господин Делчев посочи, че господин Ивков е член на Централната избирателна комисия от март 2014 г. и има умения и опит в произвеждането на всички видове избори, местни и национални референдуми. Вносителят на кандидатурата добави, че кандидатът е изключителен професионалист, има сериозна репутация и е една достойна кандидатура за член на Централната избирателна комисия. представянето си господин Ивков допълни, че има опит в изборния процес, тъй като е член на действащата Централна избирателна комисия, като добави, че предизвикателство в работата на новия състав ще бъде машинното гласуване гласуване и мерките за осигуряване на киберсигурност. Той отбеляза, че за повишаване доверието в Централната избирателна комисия е необходимо да се спазват принципите на независимост, безпристрастност и компетентност. В отговор на поставените въпроси господин Ивков уточни, че има опит в провеждането на избори, обучавал е членове на избирателни комисии и добави, че работата му като арбитър в УЕФА е съвместима с дейността му в Централната избирателна комисия. Народният представител Кръстина Таскова представи кандидатурата на госпожа Кристина Цанкова-Стефанова за член на Централната избирателна комисия. Тя изтъкна, че кандидатът за член, предложен от парламентарната група „Воля – Българските Родолюбци“, е магистър по икономика и управление на търговията със специализация „Финанси и банково дело“ и има 14-годишен стаж в банковия сектор. Госпожа Цанкова-Стефанова е била дългогодишен управител на банков клон и финансов анализатор, като професионалният ѝ опит преминава в три банкови институции. От 2017 г. тя е член на Централната избирателна комисия. Госпожа Стефанова акцентира върху необходимостта от провеждане на обучения, които да бъдат насочени както към членовете на избирателните комисии, така и към самите избиратели. Кандидатурата на госпожа Катя Иванова за член на Централната избирателна комисия, предложена от Коалиция „България

който посочи, че госпожа Иванова е настоящ член на Централната избирателна комисия и има повече от 30 години юридически стаж като адвокат в Адвокатска колегия – Перник. Той добави, че госпожа Иванова е магистър по право от Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и притежава допълнителна професионална квалификация „Магистър по международни отношения – право на Европейския съюз“ със специалност „Международни отношения“. В представянето си госпожа Иванова наблегна върху досегашната си работа като член на Централната избирателна комисия и направи препоръка за спазване на принципа за приемственост в състава на Централната избирателна комисия. Народният представител Хамид Хамид представи кандидатурата на госпожа Севинч Солакова за член и секретар на Централната избирателна комисия, предложена от парламентарната група „Движение за права и свободи“. Той посочи, че госпожа Солакова е юрист с повече от 20-годишен юридически стаж, завършила е Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, като има и специализация по международни отношения. Професионалният ѝ път преминава като юрисконсулт, секретар по юридическите въпроси на Президента на Република България в периода 1997 – 2002 г., както и като директор на дирекция „Правна“ в Министерството на земеделието и храните. Тя е била член на Централната избирателна комисия в периода 1995 – 2005 г., като от 2011 г. до настоящия момент заема длъжността „секретар“ на Централната избирателна комисия. При представяне на своите виждания за работата на Централната избирателна комисия госпожа Солакова постави акцент върху независимостта на държавния орган, който да се превърне в гарант за свободни, честни, прозрачни, демократични и законосъобразни избори, които да обезпечат избирателните права на всички български граждани. Според госпожа Солакова е необходимо да се осигури стабилност на избирателните правила, като не се забравят и предизвикателствата, свързани с информационната сигурност. Кандидатурата на господин Ерхан Чаушев за член на Централната избирателна комисия, предложена от парламентарната група на „Движение за права и свободи“, беше представена от народния представител Хамид Хамид, който посочи, че господин Чаушев е юрист с дългогодишен юридически стаж. Той уточни, че кандидатът е завършил Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и е работил като юрисконсулт в „Метални конструкции холдинг“ ЕАД – София, и „Химко“ АД – Враца, бил е член на Надзорния съвет на Агенцията за следприватизационен контрол в периода 2002 – 2010 г., а от 2007 г. до настоящия момент е член на Централната избирателна комисия. Господин Чаушев наблегна върху нуждата от по-ефективно обучение на членовете на избирателните комисии и опростяването на дидактичните материали и допълни, че голямо предизвикателство на предстоящите европейски избори ще бъдат въвеждането на машинното гласуване, осигуряването на технически специалисти и охрана, съхраняването и логистиката на машините, изработването на техническата спецификация и подготовката на книжата за обществената поръчка. Народният представител Емил Димитров представи кандидатурата на господин Бойчо Арнаудов за член на Централната избирателна комисия, предложен от народните представители Валери Симеонов, Искрен Веселинов, Явор Нотев, Христиан Митев и Емил Димитров. Господин Димитров заяви, че господин Арнаудов е магистър по международни отношения и право с придобита юридическа правоспособност и добави, че кандидатът е натрупал професионален опит като последователно е заемал длъжностите юрисконсулт, старши експерт към кабинета на Главния секретар на Министерския съвет на Република България, а в периода 2014 – 2016 г. е бил експерт в дирекция „Международна дейност“ към Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет. Народният представител допълни, че господин Арнаудов е член на Централната избирателна комисия от 2016 г. В представянето си господин Арнаудов допълни, че е избран за член на Централната избирателна комисия в активен избирателен период през 2016 г. и е бил наблюдател на избори през 2017 – 2018 г. Кандидатурата на госпожа Таня Йосифова за член и заместник-председател на ЦИК, предложена от народните представители Валери Симеонов, Искрен Веселинов, Явор Нотев, Христиан Митев и Емил Димитров, беше представена от господин Христиан Митев. Той посочи, че госпожа Йосифова е доцент в Юридическия факултет на Университета за национално и световно стопанство с над 19 години юридически стаж и допълни, че е завършила Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Народният представител Христиан Митев добави, че от 2008 г. госпожа Йосифова е доцент по гражданско и семейното право и е преподавател в Академията на МВР и Югозападния университет „Неофит Рилски“, като има издадени редица монографии, научни статии и студии. Той уточни, че от 2008 г. кандидатът е арбитър към Арбитражния съд на Българската стопанска камара, а от 2010 г. е вписана като адвокат в Софийската адвокатска колегия. В представянето си госпожа Йосифова посочи, че ще работи за засилване на взаимодействието на специализирания орган с държавните органи, като Държавна агенция „Електронно управление“, и неправителствени организации и подчерта, че е необходимо провеждането на успешно обучение и разяснителни кампании под вещото ръководство на Централната избирателна комисия.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА

„Народният представител Крум Зарков представи кандидатурата на госпожа Силва Дюкенджиева, издигната от парламентарната група „БСП за България“. Той заяви, че госпожа Дюкенджиева е магистър по право, с придобита юридическа правоспособност и повече от 16 години юридически стаж.

Господин Зарков добави, че професионалният опит на госпожа Дюкенджиева включва работата ѝ като главен експерт в Правния съвет към Администрацията на Президента на Република България и в дирекция „Правна“ към Министерството на отбраната, а от 2012 г. заема длъжността юрисконсулт в Конституционния съд на Република България. представянето си госпожа Дюкенджиева изтъкна, че благодарение на дългогодишната ѝ работа като юрисконсулт в Конституционния съд на Република България е натрупала опит и познания по прилагане на Конституцията на Република България, тълкуване на нормите в изборното законодателство и тяхното съответствие с върховния закон. Тя добави, че е била международен наблюдател и член на секционна избирателна комисия и акцентира върху необходимостта от прозрачност в работата на Централната избирателна комисия. Кандидатът за член на Централната избирателна комисия – господин Николай Николов, предложен от парламентарната група „БСП за България“, беше представен от народния представител Крум Зарков, който посочи, че господин Николов е завършил Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1995 г. и има 22 години юридически стаж, от които над 13 години в държавната администрация. Работил е като стажант-съдия, юрисконсулт на община и банка, адвокат в Ловешка и Софийска адвокатски колегии. Господин Николов е бил член на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, в периода 2005 – 2010 г., в периода 2011 – 2018 г. е бил член на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, а в периода 2010 – 2011 г. е член на Правния съвет на Президента на Република България. Кандидатът е доктор по право от 2011 г., с издадени монографии, научни статии и студии. През 2001 г. е бил член на Районна избирателна комисия – Ловеч, за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката. В отговор на поставения въпрос господин Николов подчерта, че неговото професионално развитие е било предимно в областта на публичното право. Той посочи, че знанията и опитът му, натрупани в работата му като член на Комисията за предотвратяване предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, ще спомогнат за изготвянето на методическите указания относно наличието на конфликт на интереси. Господин Николов добави, че дейността му в Централната избирателна комисия ще допринесе за неговото професионално и личностно развитие в областта на публичното право. Кандидатурата на госпожа Силвия Стойчева за член на Централната избирателна комисия, предложена от парламентарната група на „БСП за България“, беше представена от народния представител Крум Зарков, който заяви, че госпожа Стойчева е политолог по образование с дългогодишен професионален и политически опит, тъй като е била народен представител в 40-ото Народно събрание. Той посочи, че кандидатът има познания и в местното самоуправление, тъй като е била общински съветник и председател на общински съвет. Народният представител добави, че госпожа Стойчева е анализатор на обществените настроения, помага активно в работата на делегацията на българските социалисти в Европейския парламент, като акцентира върху притежаваните от нея професионални, нравствени и етични качества, както и толерантно отношение, включително и към политическите ѝ опоненти. представянето си госпожа Стойчева уточни, че е участвала във всички изборни кампании от 1997 г. в качеството ѝ на наблюдател, застъпник и представител на партия и подчерта, че познава изборния процес и има опит в подготовката и обучението на членове на секционни избирателни комисии. Народният представител Крум Зарков представи кандидатурата на господин Емил Войнов за член на Централната избирателна комисия, предложена от парламентарната група на „БСП за България“, като посочи, че господин Войнов е специалист по информационни и комуникационни технологии. Господин Зарков допълни, че кандидатът познава изборния процес в детайли, като е участвал практически във всички избори, провеждани в страната. Господин Войнов е завършил Висшия машинно-електротехнически институт – София, с магистърска степен по организация на промишленото производство и специалност „Икономика и управление на промишлеността“ и е магистър по радиоелектроника. представянето си господин Войнов добави, че е ангажиран с изборния процес от 29 години, участвал е и е обучавал секционни и районни избирателни комисии, организирал е подбор на кандидатури и е давал методически указания. Той акцентира върху необходимостта от усъвършенстване на образците на изборните книжа и създаването на обучително звено, което да подобри и квалифицира членовете в избирателните комисии. В отговор на поставените въпроси кандидатът уточни, че под формата на тест може да се обобщят знанията на участниците в изборния процес от подреждане на секцията до съхраняване и логистика на изборните материали и книжа. Той акцентира върху необходимостта от незабавно възлагане на обществена поръчка за осигуряване на необходимите устройства за реализиране на машинното гласуване на предстоящите избори. Кандидатурата на госпожа Цветанка Георгиева за член на Комисията, предложена от парламентарната група на „БСП за България“, беше представена от народния представител Крум Зарков, който заяви, че почти целият трудов и професионален стаж на госпожа Георгиева е свързан с изборите и допълни, че тя е била ръководител на отдел „Избори“ на Националния съвет на Българската социалистическа партия и отлично познава изборния процес. Предложеният кандидат е завършил Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Българска филология“ и квалификация „Специалист по български език и литература“. Има повече от 27 години общ стаж, от които 16 години в отдел „Избори“ на Националния съвет на Българската социалистическа партия. Госпожа Георгиева подчерта, че е участвала в организирането на 15 национални избора и не по-малко от 300 нови и частични местни избора и допълни, че е участвала в избори и като кандидат за кмет и общински съветник. Тя се присъедини към виждането за подобряване на дейността на обучителното звено на Централната избирателна комисия и посочи, че има опит при провеждане на избори. Господин Крум Зарков представи кандидатурата на госпожа Таня Цанева за член на Комисията, предложена от парламентарната група на „БСП за България“, като посочи, че тя е действащ член на Централната избирателна комисия. Госпожа Цанева е завършила Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Право“ и от 1994 г. активно подкрепя свободното упражняване на гражданските и избирателните права чрез дейността си в сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“. През 2014 г. госпожа Цанева е била член на изборния борд за прозрачни и демократични избори към Министерския съвет, работила е като експерт по изборно законодателство към 42-рото Народно събрание и е участвала като наблюдател в изборните процедури в над 20 държави. допълнение към представянето госпожа Цанева допълни, че е член на действащата Централна избирателна комисия и счита, че дейността на обучителното звено може да се подобри. В отговор на поставените въпроси госпожа Цанева добави, че Централната избирателна комисия не я е определила като лице за контакт с Обществения съвет, но винаги е участвала в работата му. Кандидатурата на госпожа Стефка Стоева за председател и член на Централната избирателна комисия, предложена от народните представители Цветан Цветанов и Данаил Кирилов, беше представена от народния представител Данаил Кирилов, който посочи, че госпожа Стоева е юрист с високи професионални и нравствени качества, за които свидетелстват 40-годишният ѝ професионален опит и работата във всички звена и органи на съдебната система. Той добави, че госпожа Стоева е избрана за конституционен съдия през 2009 г. от квотата на Общото събрание на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд и се ползва с безупречна репутация. Тя е била съдия в Софийския окръжен съд, Върховния съд на Република България и Върховния административен съд. Като председател на четвърто отделение на Върховния административен съд е натрупала значителен опит в административното правораздаване и изборното законодателство. По време на изслушването госпожа Стоева обяви, че ще бъде принципен и безпристрастен член на Централната избирателна комисия и ще е подчинена единствено на Конституцията и законите на Република България. Тя добави, че ще работи за повишаване доверието в изборните органи при спазване на принципите на приемственост в работата, равнопоставеност между членовете и неутралитет. Акцент в работата на Централната избирателна комисия госпожа Стоева постави върху предизвикателството да се обучат и квалифицират за кратко време голям брой хора. На поставените въпроси госпожа Стоева уточни, че е възможно да се направи анализ на невалидните бюлетини и причините за тяхната невалидност и добави, че принципът на публичност на заседанията на Централната От името на вносителите кандидатурата на господин Георги Баханов за член на Централната избирателна комисия беше представена от народния представител госпожа Мария Илиева, която отбеляза, че господин Баханов има повече от 20 години юридически стаж. Започва кариерата си като адвокат в Адвокатска колегия – град Благоевград, като в периода 2003 – 2007 г. е председател на Общинска избирателна комисия. Тя посочи, че кандидатът е бил заместник областен управител в периода 2009 – 2013 г., а от 2014 г. е член на Централната избирателна комисия. Господин Баханов е отличен специалист по изборно законодателство и със своите знания и опит ще допринесе за успешната дейност на Централната избирателна комисия. При представянето на своята концепция господин Баханов отбеляза, че фокусът на работа на Централната избирателна комисия трябва да бъде върху обучението на членовете на избирателните комисии, като уточни, че в комисиите участват около 96 В отговор на поставения въпрос той добави, че през 2014 г. членовете са работили в условията на нов Изборен кодекс при няколко последователни избора. По повод обучението на участниците в изборния процес и възприетия модел на стъпаловидно обучение, а именно: общинската избирателна комисия да обучава районната, а районната да обучава секционната, той уточни, че трябва да се търсят по-ефективни модели на обучение. Народният представител Анна Александрова представи кандидатурата на госпожа Йорданка Ганчева за член на Централната избирателна комисия и добави, че тя е завършила Юридическия факултет на Техническия университет в град Варна, специализирала е морско право и е била докторант в катедра „Обща теория на правото и наказателноправни науки“, специалност „Криминология“. Народният представител посочи, че госпожа Ганчева е работила като юрист в Областна администрация – Варна, и Министерството на отбраната, а от 2014 г. е член на Централната избирателна комисия. Госпожа Александрова подчерта опита на кандидата, натрупан като наблюдател на президентските избори в Република Хърватска през 2014 г., регионалните избори във Франция през 2015 г., референдумът във Великобритания през 2016 г. за напускане на Европейския съюз, общинските избори в Грузия през 2017 г., президентските избори в Русия през 2018 г. и участието ѝ като наблюдател на местните избори в Южна Корея. В допълнение на изложеното госпожа Ганчева отбеляза, че е участвала в множество обучения, конференции, научни форуми и проекти, свързани с избирателния процес, и е била член на общинска, районна и секционна избирателна комисии. Тя добави, че подкрепя оптимизирането на методическите указания и набеляза като важни цели приемането на пътната карта за експерименталното дистанционно електронно гласуване до 31 март 2020 г., както и създаването на техническо звено, което съвместно с Държавна агенция „Електронно управление“, да обезпечи въвеждането на този модел на гласуване. Кандидатурата на госпожа Мария Бойкинова беше представена от народния представител Иглика Иванова-Събева, която посочи, че кандидатът е правоспособен юрист, работила е в отдел „Общинска собственост“ и „Отчуждаване на недвижими имоти“ към Столична община. От март 2001 г. е вписана като адвокат,

От името на вносителите кандидатурата на господин Александър Андреев беше представена от народния представител Десислава Атанасова, която посочи, че господин Андреев е завършил Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Право“, и е дипломиран икономист по специалност „Счетоводство и контрол“. Кандидатът е хоноруван преподавател по право на интелектуалната собственост и е асистент по международно частно право. Господин Андреев е участвал в множество национални и международни проекти и е международен наблюдател в парламентарни, президентски и местни избори и национални референдуми. Предложеният кандидат е автор на редица статии и публикации, член е на Централната избирателна комисия в периода от 2009 г. до 2011 г., като от 2013 г. до настоящия момент е член и говорител на Централната избирателна комисия. Господин Андреев посочи, че основното задължение на Централната избирателна комисия е провеждането на честни, прозрачни, демократични и свободни избори. Народният представител Данаил Кирилов представи кандидатурата на господин Мирослав Джеров и добави, че той е завършил Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент специалност „Право“ през 1999 г. От тогава кандидатът практикува като адвокат в сферата на гражданското право и интелектуалната собственост. Господин Джеров е подготвен юрист с дългогодишен юридически опит и отговаря на законовите изисквания за заемане на длъжността член на Централна избирателна комисия, а с опита си ще спомогне за успешната работа на Комисията. Господин Джеров благодари за възможността да бъде изслушан и изложи като основен принцип в работата на Централната избирателна комисия приемствеността в знанията, практиките и дейността на органа, за да се осигурят честни, прозрачни и законосъобразни избори. От името на вносителите кандидатурата на господин Димитър Димитров беше представена от председателя на Комисията по правни въпроси, който отбеляза, че господин Димитров е безспорен специалист, с богат професионален опит в областта на изборния процес и уточни, че кандидатът е предложен от неправителствената организация „Българска асоциация за политически науки“. Господин Димитров има магистърска степен по специалност „Социология“ от Института по Социология към Варшавския университет и Философския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Господин Кирилов посочи, че в периода от 1992 г. до 2018 г. господин Димитров заема длъжностите асистент и главен асистент към Софийския университет „Св. Климент Охридски“, катедра „Политология“, преподавател е в катедри „Социология“ и „Публична администрация“ и провежда курсове, свързани с политическо поведение, електорална социология, избори и избирателни системи. допълнение беше посочено, че кандидатът е бил член на четири състава на Централната избирателна комисия в периода от 1994 г. до 2005 г., а от 1996 г. е експерт в Офиса на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа за Демократични институции и човешки права, отдел „Наблюдение на избори във Варшава“ и като експерт по администриране на изборния процес е взел участие в повече от 20 мисии за наблюдение на избори. Господин Димитров благодари на действащия състав на Централната избирателна комисия за работата му, както и за издигнатата му кандидатура. Той добави, че е участвал в секционни, районни и общински избирателни комисии, като определи въвеждането на машинното гласуване като дискусионно. След проведеното изслушване и въз основа на представените документи, народните представители се обединиха около становището, че кандидатите отговарят на законовите изисквания за членове на Централната избирателна комисия, по отношение на тях не са представени данни, които да поставят под съмнение нравствените и професионалните им качества, както и че всички кандидати притежават необходимата квалификация и опит, специфична подготовка и лична мотивация, ползват се с безупречна професионална репутация и обществена подкрепа.“ Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Митев. Колеги, сега ще дам думата на вносителите да представят в рамките на две минути предложенията за председател, заместник-председатели и секретар на Централната избирателна комисия. Първи, кандидатът за председател на Централната избирателна комисия – от парламентарната група на ГЕРБ. Господин Кирилов, заповядайте – в рамките на две минути, да ни представите госпожа Стефка Савова Стоева. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители, уважаеми кандидати за председател, заместник-председатели и секретар на Централната избирателна комисия! За мен, за нас е голяма чест да представим на Вашето внимание кандидатурата на госпожа Стефка Стоева за председател на Централната избирателна комисия. Ние сме убедени, че тя е доказан професионалист и е сред най-уважаваните български юристи. В магистратските среди госпожа Стефка Стоева е заемала най-високата длъжност в йерархията на съдебната система. Госпожа Стоева е родена през 1953 г. в град Велико Търново. Завършила е Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и притежава следдипломна специализация по Граждански процес, като започва професионалното си развитие като адвокат в Адвокатска колегия – град Велико Търново. Госпожа Стефка Стоева заема длъжността „младши съдия“ в Софийския градски съд, „районен съдия“ и е председател на Костинбродския районен съд. Последователно заема длъжностите „съдия“ в Софийския окръжен съд и „съдия“ във Върховния съд на Република България. От 1996 г. госпожа Стефка Стоева заема длъжността „съдия“ във Върховния административен съд. Тя е председател на Четвърто отделение на Върховния административен съд, като от 2004 г. до 2009 г. заема длъжността „заместник-председател“ на Върховния административен съд. През 2008 г. госпожа Стефка Стоева е член на Съвета по законодателство към 40-то Народно събрание. Избрана е през 2009 г. за съдия в Конституционния съд от Общото събрание на съдиите от Върховния Считаме, че госпожа Стефка Стоева е юрист с високи професионални и нравствени качества, доказани в дългогодишната ѝ съдийска работа и юридически стаж, както и от дейността ѝ като административен ръководител. Високите си професионални и нравствени качества тя е изявила в работата си във всички звена и органи на съдебната система. Сред колегите си се ползва с безупречна репутация, основана на нейните морални и нравствени качества. Убедени сме, че

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Доцент Таня Йосифова е юрист с над 19-годишен професионален юридически стаж и опит, доцент по гражданско и семейно право.

„старши асистент“ и „главен асистент“ в катедра „Частноправни науки“ в Университета за национално и световно стопанство. През 2005 г. получава научна степен „доктор“, през 2008 г. защитава дисертация като доцент по гражданско и семейно право. Към настоящия момент е преподавател по Гражданско и семейно право в Университета за национално и световно стопанство, в Академията на Министерството на вътрешните работи и в Югозападния университет „Неофит Рилски“. Доцент Таня Йосифова е и арбитър към Арбитражния съд на Българската стопанска камара. Има десетгодишен юридически стаж и е вписана като адвокат в Софийската адвокатска колегия. Участвала е в многобройни журита за присъждане на научна степен „доктор“, „доцент“. Има изготвени становища за тълкувателни решения на гражданските и търговски колегии на както и редица монографии, статии и научни трудове в областта на Гражданското право. Видно от богатия юридически опит на кандидата в практиката и теорията като доцент по право със защитен дисертационен и хабилитационен труд и от нейния богат административен и професионален опит, смятаме, че

Силва Петкова Дюкенджиева е родена в град София. Юрист по образование, с много добро познаване, разбиране и много добър опит в изборното законодателство и изборния процес. Била е член на Централната избирателна комисия за местни избори през 2007 г., на Централната избирателна комисия за избиране на народни представители през 2009 г., на Централната избирателна комисия за избиране за членове на Европейския парламент от Република България през 2009 г. и на Централната избирателна комисия от 2011 г. до 2014 г. Доказала е своите професионални качества, отговорност и високо ниво при изпълнение на задълженията си. Компетентна, с отговорност и умение за търсенето на точното професионално и безпристрастно решение на всички въпроси, които възникват в хода на изборния процес. С разбирането и умението за създаване и работата в екип

Госпожа Стефанова е с много добра репутация на общественик, доказан професионалист. Придобива опит по прилагане на изборното законодателство като член на Централната избирателна комисия, познава изборния процес и изборните практики, участва в дейностите по организационно-техническата подготовка на изборите. Тя притежава образователна степен „магистър по икономика“ и професионален опит повече от 17 години. Завършва езикова гимназия в град Ловеч с профил по английски език и втори немски език. Висшето си образование придобива в Университета за национално и световно стопанство в град София. Магистър е по икономика и управление на търговията и специализира „Финанси и банково дело“ в Международен банков институт в град София. Работата ѝ е свързана със спазване на строги правила и процедури, приемане отговорности, координиране и организиране на работата в екип на организации със стил и високи стандарти, разрешаване на казуси, пряка комуникация с хора и взимането на решения с различна проблематика, свързани с нашето съвремие и реална среда. Госпожа Стефанова е получила обществен авторитет и доверие. Притежава нужните професионални и личностни качества, с които да защитава независимия избор на гражданите. С управленския си опит, познания, комуникативност, честност и коректност ще участва в работата на Централната избирателна комисия и ще допринесе за установяване на високите стандарти на работата, в която се цени човешкият потенциал и се дава възможност за прецизни и независими решения. Считаме, че представената от нас кандидатура напълно отговаря на изискванията за заместник-председател на Централната избирателна комисия. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ

нашето предложение за секретар на Централната избирателна комисия, а то е: парламентарната група на ДПС предлага Севинч Османова Солакова за секретар на Централната избирателна комисия. Севинч Солакова е юрист по образование с дългогодишен юридически и административен опит и практика. Завършила е Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и специализация по международни отношения в същия университет.

като директор на дирекция „Правна“ в Министерството на земеделието и храните с основни функции по разработване на проекти на нормативни актове, издавани от министъра, изготвяне на становища по проекти на нормативни актове от компетентността на други органи, осъществяване на процесуално представителство, изготвяне на становища по проекти на административни актове и други. Има дългогодишен опит в произвеждането на всички видове избори и национални референдуми. Благодаря Ви, уважаеми господин Хамид. Колеги, чухте представянията на колегите. Имате думата за изказвания, откривам разискванията. Моля, заповядайте. Господин Кирилов, заповядайте за изказване. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Това е първа процедура за 44-то Народно събрание, даже и за 43-то Народно събрание, която ние осъществяваме по Изборния кодекс от 2014 г. Убедени сте вече, че процедурата съдържа множество препятствия, множество неясноти, съдържа предпоставки за противоречиво тълкуване в голяма част от процесуалните етапи. Въпреки това, приемайки това предизвикателство, предлагайки на Народното събрание да осъществим тази процедура точно сега, нашата парламентарна група положи старание, положи максималното правно усилие да спазим духа, смисъла и по възможност стриктно да спазим и закона в неговите разпоредби. мен ми се иска да започна с правен анализ на това: кому беше нужно това предизвикателство точно преди старта на изборите за членове на Европейски парламент? Отвори се дебат, който беше изцяло в посоката – не се спазва законът, при положение че Народното събрание е законодателният орган на Републиката, никой не каза, че не се спазва Конституцията. Имаме солидна, последователна практика на Конституционния съд във връзка с броенето, зачитането, продължителността на мандатите. Както и да е, за да премахнем, за да преодолеем тази предпоставка, това изкушение да се твърди, че следващите избори ще бъдат нечестни, незаконни, манипулирани, по тази причина ние предприехме процедурата и виждате, че нейният финал е точно в деня, в който изтича петгодишният мандат на досега действащата Централна избирателна комисия. По всичко се спекулира очевидно в началото на изборния процес. По тази причина, уважаема госпожо Председател, отклонявам се от изказването, защото тук е мястото да направя процедурно предложение. С оглед проектите на решение, моля, във всички проекти за решение по отношение на кандидатите за избор основанията да се уеднаквят, тъй като процедурата дава възможност всеки един от предложителите да дава проект за решение. Ние също сме дали като Правна комисия проект за решение. Според нас правните основания са чл. 84, т. 8 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 46, ал. 4 и чл. 47, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс. Затова молбата ми е да възложите на дирекция „Пленарни заседания“ в решенията, които ще се гласуват в Народното събрание, да уеднаквят правните основания. Второто ми процедурно предложение, тъй като междувременно пак протича „правна интрига“, ще го нарека директно, в дебата за мандата и за точния ден, в който изтича мандатът, моето предложение е накрая на решението да се запише изрично „избира съответния кандидат за съответната длъжност на Централната избирателна комисия, считано от 21“, тоест от утрешния ден. Пак казвам, за да няма излишни спорове по отношение валидността, момента на встъпване, на прекратяване и съответно на започване на новия мандат. Ще подложа на гласуване тези две процедури, господин Кирилов. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря Ви за това. Връщам се от процедурните предложения към моето изказване, госпожо Председател. Както виждате, тази процедура е, образно казано, раздвоена.

каква е ролята на президента в този случай. Тъй като към момента на приемане на новия Изборен кодекс през 2014 г. президент беше господин Росен Плевнелиев, очевидно конюнктурата тогава е изисквала в този случай да се остави едно огромно мълчание по отношение на действията и и компетентността на президента в този случай – той може ли да съобразява, кои обстоятелства би могъл да съобразява? Може ли да съобразява, например, защото имаме казус в тази посока, по отношение на кандидатите от формации, които не са представени в българския парламент, но имат представителство в Европейския парламент, може ли да преценява съществуването и правосубектността на предложителите? Как го преценява? Всички тези въпроси са били оставени през 2014 г. нерешени. Освен това, ако президентът е бил слушател и наблюдател на процедурата по изслушване, той би ли могъл да вземе отношение по отношение на една или друга кандидатура? В какъв срок би могъл да реагира? Ние всички говорим и тук последните два дни много юристи споделиха мнение по отношение на мандата. Но аз се питам: какво е задължението на президента

петима избрани членове в ръководството на новата Централна избирателна комисия, но нямаме членствен състав. Надявам се Президентът на Републиката в днешния ден да е в България. Надявам се правните му съветници да наблюдават не само изслушването, но и днешния дебат, и съответно да предприемат необходимите действия. Това са част, не са всички въпроси, които Тогава аз лично като народен представител и в дебатите съм предупреждавал тогавашния председател на Комисията по изработване на нов Изборен кодекс за тези проблеми. Но виждате, че когато се подхожда с политическа конюнктура и с преднамереност, правните решения не са добри. Пак казвам, ние сме подходили абсолютно добросъвестно от правна страна, за да може тази процедура да бъде успешна. Благодарим на всички политически партии и граждански организации, които участваха в процедурата, номинирайки кандидати. Благодаря и на кандидатите за това, че взеха решение да участват в процедурата и да заложат името и авторитета си. Благодаря и на гражданските организации, че бяха активни. Няма да коментирам, но единствено Политическа партия ГЕРБ възприе предложенията на гражданските организации, затова ние сме номинирали изтъкнат преподавател от Софийския университет, който е общественик и редовно участва в дебатите, свързани по изборни въпроси и проблеми.

че имаше моменти, в които сегашният ЦИК опитваше да прехвърли отговорността на законодателя. Без да повтарям това, което казах за Кодекса от 2014 г., в някои случаи ЦИК имаше основание за това. Правната комисия, обаче никога не е воювала с Винаги сме имали партньорски отношения, винаги сме търсили смисъла и значението на Закона. Винаги целта ни е била да подобрим изборния процес и най-вече да върнем доверието в изборите. Какво се случва сега? На практика, като изключим нашия стремеж, имам предвид на Политическа партия ГЕРБ, да утвърдим приемственост и последователност в работата на Централната избирателна комисия, ние виждаме кандидати от опозиционни формации, които нямат определен опит в изборния процес, но очевидно имат партийни заслуги и трябва да бъдат назначени на съответните позиции. Искам да кажа, че Централната избирателна комисия, макар да се разстрои като състав, не би трябвало да бъде огледало на политическите процеси, а да бъде фокус на професионализъм и безпристрастност. Ще видим как ще заработи новият състав на Централната избирателна комисия, но при всички положения ние ще изправим пред изпитания и новия състав, защото той ще има изключително кратко време да реагира по подготовката на предстоящите избори. Хубава новина в този смисъл е, че и сегашният състав работеше честно и с отговорност по тези въпроси и в голяма степен са подготвени основните проекти на книжа и документи, които следва да се приемат за следващите европейски избори. Ще завърша оптимистично в посока – каквото и да правим, уважаеми колеги, както и да се ситуираме в политическото пространство или в прогнозата за успехи или неуспехи, не би следвало да взривяваме или да злепоставяме основите и на демокрацията, и на изборния процес. Ако искаме да ни вярват, трябва ревниво и точно да работим за утвърждаването на Закона. Благодаря Ви. Благодаря, уважаеми господин Кирилов. Реплики към изказването на господин Кирилов? Не виждам. Преди да минем към следващото изказване, подлагам на гласуване процедурите, които господин Кирилов предложи. Първата беше да се уеднаквят правните основания,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Моето изказване ще бъде кратко. Надявам се да изразя мнението на по-голямата част от народните представители, че комисия работи професионално, работи съвестно, работи честно и в интересите на държавата. Това трябва да се признае, особено в последната фаза от тяхната дейност, в една много сложна обстановка на смяна на президент, на поредица избори със сериозна конфронтация и оспорване, те отстояваха професионализма в работата, работеха в пълен синхрон както с Юридическата дирекция към Народното събрание, така и с народните представители. Искам да подчертая и техния принос при

Без да изразявам различно мнение от това, което каза господин Симеонов, напротив бих искал да се присъединя с допълнение към неговото изявление. Действително, пак повтарям, защото има риск да не е било ясно разбрано това – изразяваме и ние благодарност към работата и по оперативността на Централната избирателна комисия, споровете ни винаги са били конструктивни. Виждате, че сегашното изменение на Изборния кодекс следва изцяло техния доклад и техните предубеждения. Заради

виждам. Дуплика? Няма да има. Следващо изказване, колеги? Господин Цветанов, заповядайте за изказване. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Искам да благодаря за всичко това, което беше направено от всички парламентарни групи, за да може действително да участват активно в избора и предложенията, които бяха направени за Централната избирателна комисия. Искам да благодаря и аз, както колегата Валери Симеонов, за всичко, което направи досегашната Централна избирателна комисия, защото когато приключва един мандат, винаги повече са упреците, отколкото да им се каже едно голямо благодаря. избирателна комисия работеше под постоянен натиск от много политически формации. Тази Централна избирателна комисия беше избрана през 2014 г. от тогавашното мнозинство, ръководено от Досегашната Централна избирателна комисия беше избрана от принципа „професионализъм“, за да може да има да има решения, които да бъдат достатъчно добре аргументирани и да не възпрепятстват изборния процес. През цялото време ние сме се отнасяли с уважение и сме признавали всеки един избор, който е отчетен като окончателно приключен и с окончателното обявяване на изборните резултати. Никога не сме подлагали на съмнение евентуалните възможности за фалшификация или фалшифициране на изборите от Централната избирателна комисия. Това обаче, което се случи през последните няколко седмици – една политическа сила да не работи, не влиза в българския парламент,

дали да упражним правото си на глас в подкрепа на това предложение за заместник-председател? Аз мога да Ви кажа, че от парламентарната група на ГЕРБ ние ще подкрепим това Ваше предложение. Искам категорично да заявя, че това не трябва да се води като съглашателство или някакви задкулисни разговори, водени между БСП и Председателството.

БСП, на омбудсмана, който беше фактор в законодателството, което се приемаше. Но искам просто да се обърна към Вас: недейте да им вменявате да говорят неща, които няма да кореспондират с процедурите, прозрачността и решенията, които ще се взимат в Централната избирателна комисия. Оставете ги да работят така, както те могат да прилагат закона, излагайки професионализма си на първо място, за да може действително да имат и съответната тежест в Централната избирателна комисия. Тук обаче искам да направя едно много ясно уточнение. По темите, които хвърляте в публичното пространство от страна на БСП за предстоящи фалшифицирани избори – за европейски или за местен вот, искам да кажа: нека да не се придържаме към стила и начина, по който провеждате избори във вътрешнопартиен формат. Видяхме какво направихте в събота и неделя, какъв беше отзвукът от Вашите партийни организации и фактори в „Българската социалистическа партия“ за подлагане на съмнение за фалшифицирането на вътрешнопартиен формат и форум. Това означава, че Вие може би сте с такива нагласи и по този начин искате да се стремите да взимате и властта.

Ние сме партията, която винаги работи само и единствено водени от обществения интерес. Мога да Ви кажа, че ние сме партията, която търси и това обединение на демократично мислещите български граждани, които симпатизират и подкрепят партиите, членуващи в Европейската народна партия. Защото Европейската народна партия доказа, че може да решава проблемите заедно с основните големи политически семейства в Европейския парламент – както либерали, така също и с Партията на европейските социалисти. Но виждаме, че Вие в БСП не цените лидерството, което има страната ни в социалистическото семейство. Разбира се, това са отново Вашите вътрешни политически противоречия и борби, които водите помежду си. Моля Ви, недейте да ни занимавате в предстоящите избори с Вашите вътрешнополитически противоречия и проблеми, които имате. Надявам се, че Вие ще си ги решите съвсем скоро, ще дадете свободата и възможността народните представители да идват и да упражнят правото си за това, за което са избирани – да гласуват в българския парламент. Мога да Ви кажа, че включването в седмичната програма на точка трета за днешното заседание е точно първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси с вносител Корнелия Нинова. Надявам се, че ще останете поне за тази точка, за да защитите и представите

наложили на Вашите народните представители, ще бъде само във Ваш ущърб и предателство към Вашите избиратели, които са Ви избрали за народни представители и да бъдете в сегашния парламент. Ние ще подкрепим Вашата кандидатура за заместник-председател на Централна избирателна комисия. Смятам, че това ще направим всички, за да покажем, че парламентаризмът и парламентът

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Аз ще изляза встрани от тона на толерантност и политическа коректност, която господин Цветанов демонстрира преди малко, и ще изряза позиция на народните представители от „Национален фронт за спасение на България“. Ние няма да подкрепим кандидатурата на БСП за член на Централната избирателна комисия с основния аргумент, че считаме като акт на на продължително неуважение липсата на народни представители от БСП днес, тук в пленарната зала, които със собствените си гласове да подкрепят собствената си кандидатура. Присъствието на господин Драгомир Стойнев, който направи представяне на кандидатурата, според нас е просто отбиване на номер – липсват сериозните аргументи, липсва сериозното присъствие на депутати от които да дадат със своя глас в подкрепа на иначе, предполагам, достойния човек и достойна кандидатура, която са предложили в Централната избирателна комисия. Считаме, че продължаващият вече четвърта седмица бойкот на депутатите от „Българската Народно събрание, защото ние сме тук, не само за да вършим нашите ангажименти като представители на различни политически формации, но сме тук, за да отстояваме интересите на цялото българско общество, на целия български народ.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Разбира се, няма как да не подмина подобни изказвания, макар че моето желание бе да се съсредоточа единствено и само върху достойната кандидатура на един изключителен професионалист, който съм убеден, че ще работи за абсолютно всички и за това да има едни честни избори в страната. Откъде да започна? Прави ми впечатление, че много бързо забравихме как управляващата коалиция не желаеше да се спази закона! Бяхме свидетели на едно политическо гънене от сутрин до вечер по телевизиите, когато вечерта със същия хъс едни и същи хора обясняваха как няма нужда да се променя съставът на Централната избирателна комисия, а на следващия ден твърдяха точно обратното. наистина за непрофесионално, за аморално, но в крайна сметка такъв е хаосът, в който живеем. Няма как да бъдем на всяка цена в българския парламент, когато има подобен дневен ред, в който ние изслушваме четирима министри. Това е всяка седмица по една-единствена и проста причина, уважаеми дами и господа – Вие не можете да запълните този дневен ред! Срамно е, когато българският парламент и българските народни представители нямат достатъчно законопроекти, а правим тези политически трикове да изслушваме министри. Недостойно е за българския парламентаризъм! Точка трета, която бе казана преди малко – ако беше истина това, което каза господин Цветанов, разбира се, щяхме да му повярваме. Но, забележете, уважаеми дами и господа, уважаеми зрители, тази точка е внесена на 25 г. На 25 октомври! Какво пречеше тази точка да се гледа преди приемането на бюджета, защото тя касае публичните финанси? Идеята беше тогава именно да се гледа.

нямаше да стоим тук по 10 – 15 чáса да дебатираме. Вие щяхте да се вслушате в гласа на опозицията. Фактът е, че ние сме прави.

считаме, че и това е крачка към конкретната политическа цел на „Българската социалистическа партия“, а именно избор за смяна на модела. Този модел, в който Вие живеете, в който се самопроизвеждате, е нашата основна цел да бъде сменен. Смяната на този модел започна със смяната на ръководството на Този модел ще бъде сменен със смяната на политиците, които са в тази зала! Този модел ще бъде сменен и със смяната на кметовете на местните избори, които предстоят! (Шум и реплики от ГЕРБ и ОП.) По тази причина аз съм тук. Това, което касае – и виждам

чест е за всяка политическа сила да има толкова много политици и да има дебат за мястото на тези политици. Силно се надявам, че и при Вас ще има такъв дебат. За съжаление, не съм убеден, че ще се случи. При нас ръководителите стават с избори и всички заставаме зад тях, докато при Вас се спускат. Това е разликата между Вас и нас! Така че да се върнем към Централната избирателна комисия. ще бъде след провеждане на избори и наистина, когато дойдат тези предсрочни избори, които са нашата конкретна цел, и наистина дойдат и бъдат избрани хора, които да не се възпроизвеждат, да не произвеждат хаос, а да мислят за бъдещето и просперитета на българската държава. Благодаря Ви. Благодаря, господин Стойнев. Първа реплика – господин Цветанов.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

искам само да Ви попитам: основната защита, която направихте във всичките си тези седмици и месеци, беше да има машинно гласуване. Това, което казахте, е да има списък на гласувалите. Това, което казахте, е да има протокол от избора. Аз питам: за вътрешнополитическия избор, който беше в събота и неделя, приложихте ли всичко това, за да гарантирате прозрачността (ръкопляскания) и верността на избора, който направихте във Вашата партия? Вие просто там фалшифицирате нещата. Поне това е оценката, която се дава от Вашите политически лица, а в един момент тук излизате и казвате съвсем друго. А що се касае до номинациите и до избора – искам с интерес да наблюдавате това, което прави Политическа партия ГЕРБ. Мога да Ви кажа, че номинациите са приключени в нашата партия, предстои окончателното решение, което ще вземем. Но ние дори се отваряме за диалог

Уважаема госпожо Председател, колеги! Каква радост настана, радост в душата ни – един представител на левицата, който

гладните пенсионери, Вашите пенсионери, за които се биете в гърдите, та синини получихте? Второто действие на Вашия спектакъл е оттук нататък – смяна на модела. Кой е моделът? Какво, да вземем автоматите и разстрел, да възкресим Сталин, Ленин и да започваме от първите редици: ей, тука сме!

Така че, господин Стойнев, много Ви моля, оставяме Ви мястото да продължавате с този спектакъл и предайте на партизаните, че мандрите свършиха

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители, уважаеми гости! Моят въпрос май вече не е толкова атрактивен и толкова важен след репликите, които бяха поставени, но въпреки това ще попитам колегата Стойнев за реакцията им по отношение на преференциалния вот и преференциалното гласуване. Първо, коментарите бяха от хора, които очевидно не познават Изборния кодекс, нито механизма на преференциалното гласуване, но

да се гласува преференциално за определени хора, така че конкурентът Станишев да бъде изхвърлен от избираемата зона. Това вярно ли е и как ще се отрази на българското присъствие в ПЕС? Благодаря, господин Кирилов. Дуплика – господин Стойнев, заповядайте. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми дами и господа! Ето затова не сме тук! Не виждаме смисъл, при положение че има толкова важен дневен ред на българското общество, цялата пленарна зала се занимава с „Българската социалистическа партия“ – и е нормално. Това ще бъде победителката на следващите избори и е нормално да има такъв интерес! Може би след това ще Ви поканим и на нашия конгрес – да дойдете, да заповядате. В крайна сметка голяма част от Вас са и бивши членове, за разлика от народните представители тук на левицата. Господин Цветанов, при нас също има приемственост, но странно как стана тази приемственост от Ваша страна, че един кандидат на БСП Вие го припознахте като Ваш? Или през цялото време сте го ползвали, или просто нямате кадърни и компетентни хора?! Второ, на колегите – така наречени Патриоти, извинявайте, но този хаос и с това, което се случва… Ами с пенсиите, господа отдясно, Патриоти, какво се случва?! Този хаос, който се случва днес, е благодарение на Вас, защото Вие гласувахте и Вие подкрепихте този модел. БСП винаги е била против този модел – и сме го казвали, но Вие седите тук и подкрепяте модела, който води до намаляване на новоотпуснатите пенсии. Разбира се, че ние сме против този модел на задкулисие. Искаме да има закони, по които наистина да се води дебат – на едно доста по-високо издигнато, желанието ми е духовно ниво, но, за съжаление, като гледам какво е нивото тук, обидите, които идват постоянно, и се обиждат народни представители, считам, че не, нашето място не е тук. Нашето място е тук, а Вашето не е тук! Докато Вие стоите, докато се водят такива дебати, докато не се обсъжда дневният ред на обществото, БСП наистина няма място в залата. Благодаря Ви. Благодаря, уважаеми господин Стойнев. Други изказвания, колеги? Господин Карадайъ, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми госпожи, предложени за членове на ръководството на нова Централна избирателна комисия! В духа на оценките за дейността на досегашната Централна избирателна комисия, включително и оценките, които чухме от народни представители, които досега се изказваха, разбираме, че досегашната Централна избирателна комисия е имала и спорни решения, и решения в противоречие на закона, взети под натиск, ако цитирам господин Цветанов, или с предубеждение, ако мога да си позволя да цитирам господин Кирилов. Надявам се новото ръководство на Централната избирателна комисия да допринесе за стриктното прилагане на закона

под натиск или предубеждение нито на народни представители, нито на политически партии. Всеки един от предложените членове за ръководството на новата Централна избирателна комисия, както видяхме от техните биографии, е с доказан професионален опит и ние от „Движението за права и свободи“ считаме, че с това можете да допринесете за стриктното спазване на закона. Колеги народни представители, дали е случайно или не, предложените членове за ръководство на новата

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми кандидати за ръководство на ЦИК! Като председател на Земеделски съюз „Александър Стамболийски“, човек, който в последните години имаше възможност да наблюдава отблизо работата на досегашната ЦИК, искам да им благодаря за отличната работа. Вероятно е имало и някои пропуски, но аз бих желал да подчертая, че тези години наистина нямаше проблеми в ЦИК, работеше се, без да има значение кой от коя политическа сила е, в интерес на закона и в интерес на провеждането на коректни избори в България. Досега в ЦИК имаше много добри подготвени юристи, хора, които добре познаваха закона. В оставащите два месеца до европейските избори ще се наложи новата ЦИК да върши една много сериозна работа и аз искам да поздравя политическите сили затова, че в новата ЦИК оставиха колеги, които добре познават Изборния закон, които познават работата и които съм убеден, че въпреки малкото време ще се справят, така че на 26 май, когато България ще гласува за евродепутати, да се проведат коректни и почтени избори. И, като казвам, че благодаря на политическите партии за това, което правят, искам да благодаря и на Политическа партия ГЕРБ, която оцени по достойнство един от досегашните членове на ЦИК – Александър Андреев, дългогодишен земеделски деятел, преподавател по право, много подготвен юрист, който вярвам, че с опита си, с толерантността си, с това, че през тези години около неговото име не се чу нито една лоша дума,

Реплика – заповядайте, господин Цветанов. на преждеговорившия от „Българската социалистическа партия“, който каза, че ние сме припознали един от бившите им кандидати за член на досегашната ЦИК. Мога да кажа, че в Политическа партия ГЕРБ и в парламентарната група на ГЕРБ винаги обсъждаме хората по достойнство, по професионализъм и на последно място слагаме политическата принадлежност.

Не виждам. Дуплика ще има ли, господин Панчев? Не. Колеги, други изказвания? Не виждам други изказвания. Закривам разискванията, колеги. Преминаваме към гласуване. Моля, квесторите, поканете народните представители в залата. Подлагам на гласуване предложението за избиране на Стефка Савова Стоева за председател на Централната избирателна комисия със съответните правни основания съгласно Конституцията и Изборния кодекс. Гласували

Подлагам на гласуване предложението за избиране на Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова за заместник-председател на Централната избирателна комисия със съответните правни основния съгласно Конституцията и Изборния кодекс. Гласували

Подлагам на гласуване предложението за избиране на Таня Николова Йосифова за заместник-председател на Централната избирателна комисия със съответните правни основания съгласно Конституцията и Изборния кодекс. Гласували

имаме ръководство на Централната избирателна комисия с председател госпожа Стефка Савова Стоева; заместник-председател Силва Дюкенджиева; заместник-председател Таня Йосифова; заместник-председател Кристина Цанкова Стефанова и секретар госпожа Севинч Солакова. (Ръкопляскания.) Честито! Пожелавам Ви успешна работа! Колеги, предлагам да направим почивка, защото следващата точка също ще подлежи на дебат. също ще подлежи на дебат. Преди това, колеги – в Северното фоайе ще бъде открита фотоизложба „България в НАТО“. Експозицията е в рамките на парламентарното измерение на отбелязването на 15-годишнината от присъединяването на Република България към НАТО. Фотографиите са направени на мястото на мястото на събитието от български военнослужещи при участието им в мисии и операции на Алианса. Всички народни представители са поканени да присъстват на откриването.